Уважаеми народни представители, продължаваме работата на парламента

Има Доклад на Комисията по културата и медиите. Заповядайте, госпожо Саватева, да го представите. „ДОКЛАД относно Проект на решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Професор Асен Диамандиев“ – Пловдив, № 902-03-3, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2019 г. На заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 30 януари 2019 г., беше разгледан Проект на решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Асен Диамандиев“ – Пловдив, № 902-03-3, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2019 г. В заседанието участваха от Министерството на образованието и науката: Петър Николов заместник-министър, Йорданка Петрова – парламентарен секретар; от Министерството на културата: Румен Димитров – заместник-министър, Весела Щерева – парламентарен секретар; от Академията в Пловдив: професор Милчо Василев и професор Любомир Караджов. От името на вносителя Проектът на решение беше представен от господин Петър Николов. Министерството на културата подкрепя и приветства Проекта на решение. Предложението на Министерския съвет за промяна на наименованието на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Професор Асен Диамандиев“ – Пловдив, е резултат от взетото единодушно решение на Академичния съвет на висшето училище на заседание от 26 октомври 2018 г. С добавянето на името на професор Асен Диамандиев към названието на Академията не се засяга нейният статут и структура и това не касае действия по откриване, преобразуване или закриване на основните звена на висшето училище. Името на професор Диамандиев е свързано с културния живот в България. Повече от половин век той посвещава творческата си енергия за музикалното и личностното възпитание на поколения млади таланти. През 1964 г., използвайки собствения си авторитет на музикант и общественик, осъществява замисъла си в Пловдив да се открие висше музикално училище със свой облик, първото в страната извънстолично висше училище по музика. Първоначално се създава Музикално-педагогически факултет, като филиал на тогавашната Българска държавна консерватория, град София. През 1972 г. се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт – Пловдив, във връзка със стартирането на обучение по музикално-фолклорни специалности. С решение на 36 ото народно събрание през 1995 г. се преобразува в Академия за музикално и танцово изкуство – Пловдив, което е резултат от започналото още през 1975 г. обучение по хореографски специалности. Като следствие от стартиралото през 90-те години на XX век обучение по специалности в областта на изобразителните изкуства с решение на 39-ото Народно събрание през 2004 г. Академията е преименувана на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. След проведеното гласуване Комисията по културата и медиите единодушно с 15 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме Проекта на решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Професор Асен Диамандиев“ – Пловдив, № 902-03-3, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2019 г.“

изказвания, съображения? Няма. Пристъпваме към гласуване на решението за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив,

господин Димитров, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Преди да пристъпя към Доклада, искам да използвам случая да благодаря на всички, които помогнаха този доклад да бъде факт днес. За един ден го направихме – Правната дирекция и всички експерти в нашата Комисия. Искам да се обърна към към БСП за това, че в този доклад дадоха предложения, които бяха възприети от Комисията, да помогнем на няколко от браншовете. На ДПС – за това, че предложиха да отпадне банковата гаранция от 20 хил. лв. и към този етап всички легитимни, легални бензиностанции в България нямат никакви административни или финансови пречки да се впишат. Вписването е безплатно, без банкова гаранция. Искам да благодаря на всички колеги от парламентарната група на ГЕРБ и най-вече на господин Данаил Кирилов, че бяха единни в гласуванията и възприеха всички тези текстове консенсусно. Освен това помогнаха и на строителния бранш. Имаше нерешени въпроси и без тяхната намеса те нямаше да могат да намерят своето вярно решение. „Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерския съвет на 10 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 23 януари 2019 г.“ Проект – второ гласуване. „Закон за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ДВ, бр. 62 от 2018 г.)“. Предложение от народния представител Стефан Бурджев. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов и Георги Гьоков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Има ли изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване. Гласуваме наименованието на Закона по Доклада на Комисията и предложението, което току-що беше изчетено. Гласували

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 5 думите „използването на“ се заличават, а думата „твърди“ се заменя с „твърдите“. 2. Създава се т. 6: „6. временно съхранение и/или зареждане от лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците или Закона за опазване на околната среда, на собствени продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност,

Предложение от народния представител Владислав Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението.

б) точка 3 се изменя така: „3. изпълнението на условията по т. 2, букви „а“ и „б“ се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекцията за национален строителен контрол; изискването по т. 2, буква „б“ не се прилага за вътрешен обект, обслужващ строеж първа, втора и трета категория, или на превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на или притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, както и за лица, извършващи дейности по третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците; изискванията по т. 2, буква „б“ не се прилагат за вътрешен обект, обслужващ находище за добив на подземни богатства, и обект за преработка на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства.“ 3. В ал. 3, т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с „или“. 4. В ал. 5, т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с „или“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мотивите ни към внесените предложения за изменение и допълнение на приетия на първо четене Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са следните. Ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“, отстоявайки своята последователност и поети ангажименти в предизборната си програма, сме за изсветляване на бизнеса с горивата и борбата със сивата икономика, но същевременно и за намаляване на административната тежест на бизнеса в България. Само преди няколко месеца бензиностанциите бяха задължени да направят съществени инвестиции, като изградят нивомерна система, свързана с Националната агенция за приходите, за проследяване на доставките и продажбите от съответния обект. И сега отново тези, които са изпълнили съответните указания, ще ги натоварим с допълнителни гаранции в тежката конкурентна среда на съответния отрасъл. отрасъл. Това, че има голям брой бензиностанции в сивия сектор, е по-скоро проблем на контролните органи в държавата и показва управленската немощ и липсата на воля на сегашното правителство да се справи с този проблем, защото и сегашното законодателство им дава достатъчно механизми за овладяване и справяне с нелоялните и заобикалящи закона търговци. Именно заради това ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепим настоящите законодателни промени, давайки шанс на малките и средни търговци и особено на тези, които се намират извън територията на големите градове – в малките населени места, граничните райони, планинските селища, да присъстват на пазара. И имайки предвид сегашните социално икономически, регионални и демографски условия,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. В потвърждение на Вашите думи, уважаеми колега, знаете, че ние възприехме Вашата теза изцяло именно защото в малките населени места има обекти, за които тези 20 хил. лв. бяха много. В момента няма никаква административна или финансова тежест. Регистрацията ще бъде безплатна. Четиристотин хиляди обекта са регистрирани. Благодарение на това, че ние конкретизирахме кои са земеделски обекти с всички изисквания – земи, обработка, регистрация в земеделието, в НАП, Агенция „Митници“, възстановяване на акциз, те се обособиха като обекти. Конкретизирахме и кои да са обектите, така наречените „ведомствени, вътрешни обекти“, благодарение на Вашата подкрепа, на подкрепата на ГЕРБ. Това са строители, миньори, преработватели на отпадъците, транспортни фирми, концесионерски обекти. Те също са конкретизирани точно кои са. Благодарение на Вас всички легални обекти, които търгуват с горива в България, ще бъдат вписвани безплатно, без банкова гаранция. Тя беше 200 хиляди, падна на 20 хиляди, сега е нула. Всички могат да се регистрират легално в момента, в който поискат. Проблемът остава за едни обекти, които не са нито земеделски, защото е ясно кои са земеделски, нито са вътрешни, а до този момент не са решили да се регистрират. Те ще имат проблем, защото може би никога през живота си не са били регистрирани и сега имат дълга процедура. Благодаря Ви.

Благодаря

Той направи подреплика. Вие трябваше да му отнемете думата. Той излезе и подкрепи изцяло. Ние по принцип подкрепяме, но изразявам несъгласие с политическия дух, който господин Кълков се опита да вкара в неговото изказване, да прави коментари на управление и така Откъде накъде, след като този закон е вкаран през народни представители в парламента, той не е закон на изпълнителната власт, на Министерския съвет, ще правите такива изводи и констатации по отношение на изпълнителната власт, след като самите Вие при приемането при приемането на Закона не сте възразили?! Приели сте го, нали, точно с тези драконовски, рестриктивни мерки по отношение на дребния бизнес и сега вече идваме целите в бяло. Ето с това изразявам несъгласие. ПРЕДСЕДАТЕЛ В изказването на господин Симеонов – Димитров – също имаше и нюанс на несъгласие, затова не му направих забележка, че изразява предимно подкрепа. Има ли трета реплика?

Госпожо Председател, от името на „БСП за България“ отново искам да обърна внимание, че няма представител на правителството. Правителството няма тук нито един министър! Правителството настоя ние, народните представители, да спрем действието на Закона, който сме приели в залата. Това е уникат в световната, политическата и парламентарната история! И не мога да разбера защо тук няма представител на правителството, за да ни обясни. Защо правителството казва, че Законът не действа, а той действа от понеделник, и защо ни разиграват като маймуни – през една седмица да приемаме поправки в законите?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Драгомир Стойнев. Предложението е оттеглено.

Комисията предлага да се създаде § 7: „§ 7. В чл. 24 се създава ал. 3: „(3) Алинея 1 не се прилага, когато вътрешният обект: 1. се намира в концесионната площ на находища на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ; 2. обслужва строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика на вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка със строежа.“

Предложение от народния представител Драгомир Стойнев. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Владислав Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 8: „§ 8. В чл. 25 се създава ал. 3: „(3) Алинея 1 не се прилага за зареждането от вътрешен обект: обект: 1. който се намира на територията на концесионната площ на находище на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства, на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица, които се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ; 2. на собствени пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация, обслужващи строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията, както и на съответните пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица, използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика на вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка със строежа.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?

Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов и Георги Гьоков: „Сегашният § 1 става нов параграф, като в него в новото съдържание на § 8 думите „ 1 август“ се заменят с „1 май“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Комисията не подкрепя предложението на вносителя за § 1. Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9.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

Ясен е смисълът на това предложение, което се внася. Текстът, предложен от Комисията, цели отлагането на въвеждането на Закона с отсрочване от шест месеца. И това се предлага да се извърши чрез отлагане на влизането в сила на наредбата към Закона. Само че при тази редакция, която е предложена, господин Симеонов, хората, които в най-голяма степен са засегнати – представителите на дребните бензиностанции и търговците с горива, са изключително притеснени от

И за да мога да спазя духа на Вашето желание и намерение, както и намерението на Министерския съвет, аз предлагам редакция в текста – вместо думичката „до“ да бъде поставена думичката „след“. Тогава текстът би придобил следния вид: „§ 8. Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок след шест месеца от влизането в сила на Закона.“ Мисля, че всички Вие, които сте подкрепили Закона, ще си вземете поука и в знак на покаяние ще подкрепите този тест, включително и групата на облечените в бяло. Благодаря.

ще бъда кратък, уважаема госпожо Председател. Всички, които бяха в Комисията, слушаха – и легалният бранш, и тези, които не желаят да се впишат. Никой не знае колко са, но ние вече разрешихме да се

хиляди бензиностанции, към 10 – 12 хиляди земеделски и вътрешни обекти нямат проблем да се впишат, когато и да е. Повечето от тях даже казаха, че вече са предприели процедури пред банките, за да си извадят обезпеченията, са извършили разходи и сега ние им казваме: още шест месеца разходите няма кой да Ви ги върне, но този проблем не съществува. Ние даваме възможност максимално, до шест месеца, на министъра на икономиката, когато е в състояние да подготви наредбата и да я предостави, а той каза, че тя е готова. Възможно е през това време да има и други изменения. Благодаря Ви.

Госпожо Председател! Уважаеми господин Симеонов, пак повтарям, моето изказване и предложение е единствено и само за да подпомогна Вашето решение, защото целта на тази промяна е точно такава. И в случая не става въпрос за това дали една наредба може да бъде изготвена за шест месеца или за шест седмици, защото, ако спорен срокът, в който може да бъде изготвена тази наредба, Вие спокойно можеше да предложите един месец, но Вие предлагате „до шест месеца“. С други думи – има друг смисъл в залагането на този текст. За разлика от Вас няма да се наема да определям кои са законни, кои са незаконни, кои са контрабандисти и дали и дали познавам 99% от тези, които са законни – също така силен изказ, но не това е смисълът. Идеята е да се обединим не около промяната на наредбата и нейното отлагане, а около промените на Закона, който явно създава големи напрежения, конфликти, несъвършенства. Да, виждам, че сте на едно мнение с господин Стойнев, обяснимо е това, но аз се обръщам към всички останали в тази зала. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Изказване на господин Кирилов – заповядайте, имате думата.

правно-технически разяснения във връзка с разпоредбата, която коментираме, защото тя беше единият от най-съществените акценти в дебата на Комисията с председател господин Димитров-Ревизоро. Използвам случая да изкажа благодарности за работата на Комисията. Благодаря Ви, господин Председателю. Тежък и напрегнат беше дебатът. Започвам по същество. Бих искал да кажа, че оригиналният текст, който е в правителствения законопроект, е следният:

така наречения „малък“ – няма да коментирам светъл или несветъл – бизнес, и на големите доставчици, които твърдят, че спазват стриктно правилата на закона и са в неравнопоставено положение спрямо малките доставчици. Срокът беше много спорен, включително механизмът, по който ще се постигне правният ефект. А правният ефект, който се цели и със Законопроекта на Министерския съвет, и с текста, който обсъждаме в момента, е да се даде време за всички субекти да преведат дейността си в такова съответствие, че да могат да бъдат успешно и ефективно субекти на регистрационния режим, който разписва новия закон, който влезе в сила с дата 28 януари. Макар и трудно, защото се обсъждаха много варианти – за едномесечно удължение, за конкретни дати, Вие виждате, че в правителствения законопроект датата също е конкретна, Комисията, председателствана от господин Димитров-Ревизоро, постигна консенсус по тази редакция. По отношение на предложението на господин Валери Симеонов – „до“ да стане „след“, правно-технически обяснявам: ако заменим „до“ със „след“, тогава променяме изцяло същността и характеристиката на срока, тоест ограничението, което е визирано на 6 месеца, на 6 месеца, тоест на 28 юли, за период, в който министърът може да издаде тази наредба, всъщност става забранителен период. Тоест ако се каже „след“, значи в периода от сега до 28 юли министърът не може да издава тази наредба, но би могло да я издаде след 28-и, в който момент в бъдещето прецени. Може да не я издаде на 28 август 2019 г., може да я издаде на 28 юли 2029 г. бъдещият министър на икономиката. Това е смисълът на думата „след“. Затова бих предложил на колегата Симеонов да съобрази каква точно му е волята и ако прецени, струва ми се по-скоро, че неговото предложение е въобще да отпадне „до“ и да стане: „Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок 6 месеца от влизането на закона в сила.“ Ако има притеснение, в която и да е от двете страни, спорещи в този дебат, и има притеснение за периода от време до 28 юли, другата правна възможност е да се борави правно-технически с конкретна, определена, фиксирана дата и да се каже, например, колкото и да е тромаво това: „...издава наредбата по чл. 4, ал. 4 на 28.07.2019 г.“ Да, в голяма степен ще бъде прецедент, че в една конкретна дата се възлага конкретно задължение на министъра на икономиката.

моето несъгласие с Вашето изказване е в общия дух на подкрепата на предложението, но, вземайки под внимание Вашия съвет, използвам да направя корекция на предложението, което направих, а именно: „в едномесечен срок, считано от 28 юли“, след 28 юли. Така да бъде променено моето предложение. Е, да – изглежда малко сложно, но ако се опитате да влезете в причините за това и какво целим с тези промени, надявам се да подкрепите.

да използвам малко пó друг речник и да кажа, че дали с това удължаване на такъв голям период не слагаме – дословно – динена кора на министъра на икономиката? Съгласно Закона, който вече е в сила, всички регистрирани до този момент обекти са си регистрирани. Ако някоя верига иска да дойде в България –чуждестранен инвеститор, някой иска да смени нов собственик, те няма да могат, докато не влезе новата наредба. Ние всъщност правим огромен застой на всички икономически субекти, които в следващите шест месеца ще ходят всеки ден в Министерството на икономиката и ще казват: „Защо бавите наредбата? Икономиката в страната трябва ли да спира заради това, че Вие бездействате или сте ограничени в някакви срокове?“ Нека да вземе думата и заместник-министърът на икономиката и да каже кой срок за него е приемлив. Аз смятам, че възприетото от Комисията беше много добър текст и подкрепям Вашите думи, господин Кирилов.

Не желаете. Има ли други изказвания? Господин Стойнев, заповядайте. Имате думата. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, разбира се, ние от опозицията направихме конкретно предложение в този законопроект и аз съм длъжен да го защитя, а именно да не бъде приемана толкова късно наредбата, а само за два месеца – напълно достатъчен срок. Преди няколко седмици направихме това предложение и считаме, че сме напълно прави. Вярно е, че на

че те имат пълната готовност с наредбата и съответно като си направят конкретните промени между първо и второ четене, тази наредба може да влезе много по-скоро в срока. в срока. Ние като народни представители не считаме за необходимо да блокираме даден закон, като удължаваме срока с няколко месеца или с няколко години. Между първо и второ четене опозицията си свърши работата благодарение на управляващите, които също така подкрепиха изцяло внесените от нас предложения, които касаят не само малките търговци, но и големия бизнес, и е похвално, че се намери решение на абсолютно всички проблеми. Не виждам в момента кой протестира, кой не иска да бъде на светло, кой не иска да си плаща данъците. Смятам, че всички хора вече се успокоиха – както големите, така и малките. И когато и самото министерство заявява, че има пълната готовност да бъде приета наредбата, аз не разбирам тогава защо трябва да правим такива дълги срокове. Да, ние първо сме политици и е съвсем нормално Вие да се притеснявате, може би, от политически натиск преди изборите и че това може да окаже някакво влияние върху крайните резултати, но в крайна сметка ние, като отговорни държавници, не трябва да се притесняваме за политическите резултати, а да има правила в пазарната ни икономика. Тогава вече не разбирам защо трябва да бъде шест месеца. Господин Кирилов направи предложение „до шест месеца“, но аз смятам, че когато едно министерство е готово, то трябва в най-кратък срок да да представи тази наредба. Хубаво, ние направихме предложения между първо и второ четене, които, пак казвам, се одобряват от абсолютно всички. Може би ще му трябва една – две седмици, три седмици, юристите да го огледат, за да преценят тази наредба, един месец, два месеца, но повече не виждам какъв е смисълът. Ние предлагаме да бъде два месеца спрямо първоначалния вариант и отстояваме тази наредба да бъде приета по-бързо, още повече, че министърът заяви, че Министерството е работило и си е свършило работата.

които притесняваха българските граждани – било то от дребния или едрия бизнес – вече са изчистени. Тогава вече наред е Министерството – колкото се може по-бързо да въведе ред в тази система чрез наредбата. Да, ние ще отстояваме това, което сме предложили като промяна, но в крайна сметка, ако остане и „до шест месеца“, ще гласуваме и против нея, но това е вариант, отколкото да отлагаме целия закон с една година. Тогава вече става изцяло неразбираемо кои са основните подбуди. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев, и на Вас ще се опитам да подчертая дебело, че не става въпрос за приемане на наредба, а става въпрос за отлагането и наново разглеждането на един лошо създаден закон, един вреден и опасен закон, за част от бранша – опасен закон! Остават текстовете за конфискации на имущество, остават текстовете за изискваната смяна на измервателните уреди на всички транспортни средства, насочването към един монопол, към точно един тип измервателни уреди, въпреки че всички тези цистерни си имат измервателни уреди, които са нотифицирани и произведени със съответни сертификати. За нотификацията и редица други текстове, включително и за браншовата организация, няма никакви промени. Тези текстове са вредни, те са опасни, те трябва да бъдат променени. С други думи, в момента говорим за време, което трябва да бъде дадено, за да бъде нормално обсъден и променен този закон, Говорим за несъвършен закон, а не за конкретната наредба. Наредбата просто е инструмент, с който да отложим влизането в сила на Закона. Аз съм съгласен, че при добра работа могат да бъдат направени тези промени за примерно два-три месеца. Това го разбирам, но смисълът е такъв, защото, ако този закон се допусне да влезе в сила, то той, първо, ще предизвика масови фалити. Второ, ще предизвика бели петна на картата на България – места, където хората трябва да пътуват до областния център, за да си заредят колите и да се върнат обратно. С други думи, ще изхабят половината гориво от резервоара, за това говорим. Просто ще има места – по големи села и малки градчета, които ще останат без бензиностанции, защото няма да могат да отговарят на тези изисквания. Удар върху цялостната търговия на дребно с горива, за това става въпрос! Редица текстове, които подлежат на промяна в една работна група, в една нормална работна атмосфера с участието на всички заинтересовани страни

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стойнев, видно беше и от дебата, който е обществено известен, че има спорове, и преждеговорившият каза – има спорове по отношение влизане в сила действието на Закона. Очевидно е, че без значение на какъв етап технически е работата по наредбата, необходимо е да има обществено обсъждане, в смисъл обществен дебат за постигане на консенсус на всички субекти, участници на този пазар. Ние винаги сме защитавали тезата за дисциплина и за стриктно спазване на Закона. Аз не бих казал дали Законът е лош или добър. Очевидно е, че Законът въвежда по-стриктни правила по отношение регистрацията и контрола на субектите, които са активни на този пазар. Очевидно е, че времето, vacatio legis, което е било дадено за влизане в сила на Закона, е недостатъчно. При това положение и с оглед да има възможност всички субекти да изпълнят изискванията на Закона ни се струва, че е удачно чрез отлагане срока за издаване на наредбата да се създаде такова време, че всички субекти в бранша да могат да приведат дейността си съобразно тези изисквания. Специалистите в областта ни дадоха достатъчно убеждение, че новите правила не биха довели до значителни неблагоприятни последици, а напротив, единствено само ще се допринесе за знанието, за известността и подпомагане на контрола от укриване на стоки и количества в този бранш. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кирилов. Има ли трета реплика?

Уважаеми господин Симеонов, спомням си преди година, когато започнаха дебатите по този законопроект, колко бързо примерно се организираха земеделските производители. И наистина там намерихме конкретни решения, така че да няма напрежение. След това намерихме конкретни решения за Минно геоложката камара, когато става въпрос за големите концесии; за Строителната камара, която се занимаваше с опозицията, вместо да следи какво се случва в парламента. Сега с този законопроект предлагаме конкретни решения за малките търговци, каквото можахме. Видяхте, и „Движението за права и свободи“ внесоха изключително важна промяна. Считаме, че тези ограничения вече падат. ГЕРБ ги подкрепиха, БСП ги подкрепиха. Има един момент обаче – винаги когато човек иска да има по голям контрол, има негодувание. Съвсем нормално е да има по голям контрол и това да се изисква, при положение че в България има контрабанда. Ясно е, че в България има контрабанда. Ние се опитваме по някакъв начин тя да бъде пресечена. Факт е, че не може да бъде заличена. Аз съм сигурен, че и Вие искате да бъде заличена, както и ние искаме. В същото време не трябва да страдат и лоялните търговци, разбирам и Вашето притеснение. Но всичко, каквото можахме до този момент, се припозна от народните представители и вече има законодателни инициативи. Това, което Вие предлагате, по-скоро е като че ли вече едва ли не да няма закон, да оставим така нещата, като го отложим с една година, това имам предвид. Да оставим така нещата, за да ги чуем всичките. Чуваме, предлагаме още повече. Надали е първият Закон, за който минават няколко седмици и внасяме конкретни промени. Ще имате тази възможност, разбира се, веднага да могат да се направят промени, така че всички да бъдат спокойни.

и господин Симеонов, в тази Наредба, също могат да бъдат изчистени. Но не виждаме защо шест месеца. Ако не бяха свършили нищо, както ние предполагахме, добре, тогава шест месеца – разумен срок. Ние смятахме четири. Но при положение че те имат тази готовност, ние да го отлагаме…

Нека да оставим колкото се може по-кратък срок, като има такава готовност – да се направи обществено обсъждане, да се срещнат отново, защото вече единствените, които ги притесняват, са малките търговци. Да се срещнат с тях, да се издаде една такава наредба и да се борим този сектор да се изсветли максимално.

миналата седмица, когато видях, че има предложение от Министерския съвет за отлагане на Законопроект, приет от народни представители, предложен от група народни представители, представен пред Народното събрание и пред обществото, че се работи по Законопроект, който ще изсветли бизнеса с контрабандата с горива, всички бяхме „за“. Но днес, както и миналата седмица, виждам, че когато едни управляващи нямат политика,

когато се стига до това, че обществото започва да се съмнява, че се приемат лобистки закони, някак си нивото на Народното събрание спада. И ще Ви кажа защо в момента е така. Всички бяхме убедени, че Комисията, която създадохме тогава, начело с господин Димитров като народен представител и преди това ревизор, ревизор, ще изкара пред всички народни представители онези подробности и малки стъпки, чрез които, ако досега е имало пропуски, да уредим обществените взаимоотношения. Затова е този законопроект. Обаче се оказа, че вътрешната кавга между народните представители от управляващите, да не казвам дори и от онази група, която в момента излиза и се опитва да наложи

и се ядосват, че единствено БСП, гледам господин Драгомир Стойнев, защитава контрабандата оттук. ДПС с предложенията, които сме направили, изсветляваме и по някакъв начин сме намерили баланса между едрите и дребните търговци. Какво Ви притеснява това, че е намерен балансът?! Притеснява Ви, че опозицията е намерила точното място и пулса в момента ли?! ли?! Колеги, миналата седмица Ваш народен представител, господин Николов, излезе на тази трибуна и Ви каза: „Колеги, ако днес не приемем на второ четене предложението на Законопроекта на Министерския съвет, Законът влиза в сила.“ Колеги, Законът е в сила.

Законът е в действие! Министерският съвет е проспал през цялото време, че група народни представители са се борили със сивия сектор, а те са мълчали. Министърът на икономиката си е подготвил наредбата, обаче от Министерския съвет му нареждат да внесе законопроект и да се отложи приемането на закон със задна дата. Добре че, господин Кирилов, не допуснахте, че не беше отложен приетият закон със задна дата.

Днес, след като вече Народното събрание си изми срама от миналата седмица, след като Законът влезе в сила, след като са приети онези текстове, където няма да товарим вече с тежест дребния бизнес – да плащат 20 000, а само ще минат на регистрационен режим,

сте се изтъпанили тук, на тази трибуна, и ни предлагате до шест месеца, след шест месеца, кой е в бяла носия, кой е в черна носия. Не ги разбирате тези работи, дами и господа от ОП.

предложение за изменение и допълнение, а наредбата днес дали ще я приемем с два месеца или с шест месеца, това са подробности, колеги. Дайте да гласуваме и да продължим напред!

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов и Георги Гьоков, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

приема. Поставям на гласуване редакционната поправка, предложена от народния представител Валери Симеонов.

Моля, режим на гласуване

Предложение от народния представител Владислав Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Симеонов! След като с приемането на текста за поставяне на срок за изготвяне на наредба – до 6 месеца, с което ние практически да не дадем правото да бъдат преработени Закона, които създават напрежение, които не са добре прецизирани, ето сега имаме възможност чрез приемането на текста по вносител, както е предложен от Министерския съвет, да дадем тази възможност Законът да бъде коригиран в правилна посока – с работна група, с участието на всички заинтересовани страни. Така че аз Ви призовавам да подкрепите текста по вносител – това, което ще направи по-голямата част от нашата парламентарна група. Благодаря Ви.

Отменете гласуването. Колеги, бях ясен. Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 2 по вносител, който става § 10.

Предложение от народния представител Стефан Бурджев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Христиан Митев, Данаил Кирилов, Станислав Иванов, Александър Ненков, Валентин Николов и Владислав Николов:

Лицата, направили обезпечения, имат право на възстановяване на сумите и възстановяване на първоначалното положение. Административнонаказателните производства, започнали и продължили до обнародване на този закон, се прекратяват.

„Чл. 106а. Водачите са длъжни да зареждат с гориво управляваните от тях пътни превозни средства и/или самоходни машини само на бензиностанции, които са регистрирани по Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ще повторя моето становище в Комисията по отношение на предложението, което сме направили аз, колегата Христиан Митев, Станислав Иванов, Александър Ненков, Валентин Николов и Владислав Николов. Целта на това предложение беше да уреди в интервала от време от влизане в сила на Закона 28 януари 2019 г. до издаване на наредбата, която установява регистрационния режим, изрично да се уточни, че по отношение на дадените обезпечения субектите имат възможност да ги изтеглят обратно, за да не търпят излишни загуби и разноски. По отношение на административнонаказателните последици, ако по някакъв начин възникнат такива, тоест възникнат санкции за определени лица, тези санкции и производства да бъдат съответно В рамките на дебата, който направихме, и с оглед на консенсуса, който се получи във връзка със срока по отношение на момента на издаване на наредбата, преценихме и заявихме в Комисията – лично аз заявих за себе си,

По тази причина то остана и неподкрепено. Ако го подложите на гласуване, ние ще се въздържим от неговата подкрепа. Смятам, Смятам, че не би следвало, с оглед дебата, който проведохме, да има каквото и да е съмнение за това, че в този период, през който няма действаща наредба, не могат да възникват неблагоприятни санкционни последици за субектите. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли реплики? Не. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване предложението на народните представители Христиан Митев, Данаил Кирилов и група народни представители, което е било оттеглено на Комисията, но се предлага от Комисията, така че не може да бъде оттеглено в залата. Гласували

предложението на Комисията за създаване на подразделение „Заключителни разпоредби“ с параграфи 11 и 12 със съдържание на един параграф 11 и 12 съгласно Доклада на Комисията. Гласували

Николай Тишев; Никола Динков; и на едно питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев; - министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на един въпрос от народния представител Дора Янкова; министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на седем въпроса от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Анелия Клисарова – два въпроса; Кристиан Вигенин и Николай Пенев; Илиян Тимчев и Анелия Клисарова; Георги Йорданов и Илиян Тимчев; Георги Михайлов и Пенчо Милков; и Георги Михайлов и на едно питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова, Валентина Найденова и Георги Гьоков; министърът на културата Боил Банов ще отговори на пет въпроса от народните представители Иво Христов; Кристина Сидорова и Виолета Желева; Кристина Сидорова; Александър Симов и Иван Ченчев; и Чавдар Велинов, Нона Йотова и Любомир Бонев; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на един въпрос от народните представители Теодора Халачева и Михаил Христов. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на два въпроса от народния представител Кристиан Вигенин; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на два въпроса от народните представители Донка Симеонова; и Анелия Клисарова; и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Донка Симеонова; и Спас Панчев; и на едно питане от народния представител Таня Петрова; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на пет въпроса от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева; Пенчо Милков; Десислава Костадинова-Гушева; Любомир Бонев; и Дора Янкова и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Свиленски; министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Николай Цонков; Нигяр Джафер; Пенчо Милков; и Станислав Владимиров; министърът на околната среда и водите Нено Димов – на два въпроса от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева; и Станислав Владимиров и Любомир Бонев; министърът на туризма Николина Ангелкова – на два въпроса от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева; и Дора Янкова; - министърът на младежта и спорта Красен Кралев на един въпрос от народния представител Георги Йорданов. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Красимир Янков към министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Поради предварително планирана среща с международен характер в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Следващо редовно пленарно заседание на 1 февруари 2019 г. от 9,00 ч. съгласно приетия план за работа. (Закрито